„1. Второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане. Вносител е Министерският съвет на 1 ноември 2022 г. Приет на първо гласуване ноември 2022 г. 2. Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за здравословни и безопасни условия на труд. Вносител е Министерският съвет

г. 5. Законопроект за ратифициране на Изменение № 1 на Споразумението за предоставяне на помощни услуги в подкрепа на изготвянето на планове за управление на речните басейни и на планове за управление на риска от наводнения за Република България между Министерството на околната среда и водите и Международната банка за възстановяване и развитие от 26 юни 2018 г.

8. Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за водите. Вносители са Костадин Костадинов и група народни представители на 3 ноември 2022 г. г. 9. Изслушване на директора на НЕЛК Кънчо Райчев на основание чл. 111 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание относно проблеми на хората с увреждания в работата на ТЕЛК и НЕЛК. Вносители са Деница Сачева и група народни представители на 17 ноември г. 10. Изслушване на служебния министър на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков на основание чл. 111 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

Второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Изборния кодекс – общ проект, изготвен от Комисията по правни въпроси

1 декември 2022 г. 12. Проект на решение за изменение на Решение на Народното събрание за възлагане на Министерския съвет да приеме Програма за предоставяне на компенсации

9,00 ч. 14. Парламентарен контрол по чл. 92 – 104 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.“

за справяне с времевата рамка за приемане на бюджет за следващата година. Това, което ние направихме, имахме вчера Председателски съвет, на който предложихме в консенсусна форма да се разберем и да разгледаме Декларацията, предложена и внесена в Деловодството на Народното събрание още на 1 ноември тази година от „Продължаваме Промяната“, която призовава служебното правителство да внесе Проект за бюджет. За нас това е правилното решение и ние казахме от самото начало, че независимо от разпределението на силите в този парламент и подредбата по големина ние ще бъдем конструктивна опозиция и в тази си роля това, което ще правим, е, че ще предлагаме правилните решения, а това решение наистина е правилно, и то е правилно не само от правна гледна точка, защото за разлика от от споменатото от госпожа Атанасова противоконституционно състояние на една декларация аз не мисля, че има такова понятие в правния ред. За сметка на това има много ясно заложено в Закона за публичните финанси, че правителството внася до 31 октомври проект за бюджет. Сега инициативата е дадена на правителството затова да се съблюдава дисциплината относно приемането на бюджета, но е много важно да отбележим, че това не е само право, а това всъщност е и задължение и това задължение следва да бъде изпълнено. Така че много моля и се надяваме да има разбиране в залата да не отиваме в посока, както в последните 12 години, да използваме и да изпълняваме законодателството избираемо. Няма никой над закона. Има закони и те важат за всички. Това е единственото правилно нещо, което може да се случи, но също и от морална гледна точка, от гледна точка на обещанията, които всички партии са дали по време на предизборната кампания. Вчера се обсъждаше надълго и нашироко какви намерения има от гледна точка на социалните придобивки, от гледна точка на предвидимост и подкрепа за бизнеса, от гледна точка на интегриране на България в еврозоната и в Шенген. Тези всички предложения, единственият начин те да бъдат изпълнени по един структуриран и дисциплиниран начин е с входиране на Проект на бюджет от служебното правителство.

Уважаеми господин Председател! Уважаеми колеги, правя обратно процедурно предложение, защото вчера в продължение на три-четири часа дебатирахме точно Декларацията и пленарната зала прие с мнозинство да подкрепи удължаването на бюджета на първо четене. Тоест не само че коментирахме темата с декларацията и накрая проведохме и гласуване, първото, което е. Второто, тази година Вашият кабинет внесе бюджет не до 31 октомври, защото още нямаше кабинет, каквато е ситуацията и сега, а го внесохте месец така че, ако има кабинет до края на годината или в началото на следващата, може по практиката от 2022 г. да се внесе, нищо не пречи, нов бюджет месец февруари и до края на февруари и началото на месец март да се приеме. Безсмислено е да губим времето на Народното събрание с декларация, която вчера обсъждахме в продължение на часове. Благодаря.

Господин Председател, дами и господа народни представители. Ние подкрепяме предложението на „Продължаваме Промяната“ да влезе Декларацията в дневния ред. И не е толкова въпрос на технология какво е било, как да бъде, въпросът е много политически, много икономически и много социален. Бюджетът, който внесе служебният кабинет, замразява всички доходи, всички плащания – социални, заплата, минимална, майчинство и така нататък. При увеличаващите се цени и невъзможността на повечето хора да посрещнат тежките зимни месеци ние смятаме, отначало докрай е било така, че служебният кабинет трябва да внесе изцяло нов бюджет за 2023 г. Аргументите на служебния кабинет да не го направи са, че този бюджет би бил с много страховити параметри за дефицит, дълг и така нататък, тоест те се страхуват да го внесат, защото биха понесли отговорността за това, което предлагат. Другият аргумент е, нека да има редовно правителство и то да си направи бюджет. Уважаеми колеги, да допуснем, че не се състави правителство, това означава ли, че до средата на следващата година България ще бъде на автопилот, хората няма да получат никакви увеличения на доходите, няма никакви гаранции, че инфлацията ще намалява, че цените ще намаляват, напротив, виждате информацията, че цената на газа тръгва нагоре. Много по-смислено е служебният кабинет да внесе изцяло нов бюджет за 2023 г. и ние тук да работим върху него, включително и с предложенията, които правим. Виждате, че не спират и протестите – отвън сега има протести на синдикатите за минимална работна заплата. Мнозина от парламентарните групи сме предложили да се увеличи минималната работна заплата и сме обещали на хората. Мигрантската криза е тежка.

Господин Председател, първо се обръщам към Вас, а след това и към народните представители в залата, нека да спазваме Правилника, защото в момента има едно процедурно предложение, към което имаше и обратно становище. Ако имаме дебат по процедурното предложение след обратното становище, и ние да се включим в дебата. Аз в момента с тази процедура няма да злоупотребявам, за да вляза в дебата, но призовавам, колеги, да спазваме Правилника. В алтернативен вариант

постъпили са въпроси. „На основание чл. 82

в морските пространства, № 48-254-01-20, с вносители Ивайло Николаев Мирчев, Надежда Георгиева Йорданова, Атанас Владиславов Славов и Елисавета Димитрова Белобрадова.“

Вие не казахте за коя точка, следва си логиката дневният ред. Колеги, направеното предложение от „Продължаваме Промяната“ е Декларацията да бъде включена като т. 1 за сряда за седмичната Програма.

Нека вносителите да представят Проекта на декларация, тъй като няма становище на Комисията по бюджет и финанси. Моля за представяне на Декларацията от името на вносителите.

след малко ще изчетем самия текст на Декларацията. Вчера започнахме дебата по тази декларация и според нас е изключително важно този дебат да се състои. В момента сме в ситуация, в която служебният кабинет е внесъл Закон за удължаване на някои разпоредби от бюджет 2022 г. С този закон за удължаване служебният кабинет, както чухме и от представители на Политическа партия ГЕРБ, смята, че ще може да се наложи финансова дисциплина, като се замразят всички социални плащания и всички плащания в държавата на нивата, на които те са на 31 декември, което означава да не се увеличава минимална работна заплата, да не се увеличават пенсии, да не се увеличават майчински, да не се увеличава кредитът за работещи семейства, но този ефект, който колегите от ГЕРБ смятат, че ще бъде постигнат, всъщност няма да бъде постигнат по една проста причина, че една немалка част от тези социални плащания всъщност са разпоредби в други закони – те така се променят и в нормалния Закон за бюджета. Това, което най-вероятно ще се случи между първо и второ четене на този Законопроект за удължаване на бюджета, е, че всички социални мерки ще бъдат вкарани, най-вероятно те ще бъдат приети в залата и това ще бъде всъщност най-безотговорното отношение към финансовата стабилност, което можем да си позволим, по простата причина, че ако тези мерки бъдат вкарани в закон за удължаване на бюджета и ако тези мерки бъдат приети в този закон за удължаване на бюджета, те няма да бъдат остойностени, както би се случило, ако е истински бюджет, няма за тях да трябва да бъдат предвидени приходи или намалени други разходи, за да могат да се случат, както би било в истински бюджет, и в този закон за удължаване, тъй като той не е истински бюджет, няма бюджетно салдо, което парламентът да трябва да съобразява във всичките си предложения. Тоест ние ще приемем някакви мерки между първо и второ четене от този закон за удължаване и няма да знаем нито какъв ще бъде крайният ефект от тези мерки, нито какъв ще бъде дефицитът, нито Министерството на финансите ще може да си направи касов план тези мерки да могат да бъдат изпълнени. Много по-отговорно е да се внесе истински закон за бюджета. Истински закон за бюджета за 2023 г. със салдо 3% Истински закон за бюджета за 2023 г. със салдо 3% ще позволи да се запази финансовата стабилност, тоест дефицитът да бъде 3%, в същото време да се направи реална прогноза за приходите, за разходите и да бъдат заложени политики, които всички тук в залата смятат, че трябва да бъдат заложени. Това, което служебният кабинет се опитва да каже, че те не залагат политики – не е вярно. Те всъщност залагат политика, политика на замразяване на всички доходи и плащания в държавата. Другото важно нещо, което трябва да се каже по повод невнасянето на истински закон за бюджета, е, че това създава сериозни рискове пред възможността на което и да е правителство да финансира касовия план, тъй като знаем, че има падеж на заеми, които са теглени преди пет-шест години от предишните правителства – март месец, който падеж е 3 млрд. лв., който трябва да бъде рефинансиран. Как се рефинансира дълг, при условие че Вие нямате бюджет за годината и не знаете какъв ще бъде бюджетният дефицит в края на годината, и ако успеете да го рефинансирате, при какви лихвени нива ще го рефинансирате, при условие че няма бюджет, няма какво да покажете на роудшоуто? Вторият голям проблем, който стои, е, че ако не се сформира кабинет, което, освен ако колегите от ГЕРБ не знаят нещо различно, изглежда все по-вероятно, това означава, че ние ще сме без бюджет до края на юни или началото на юли. Колеги, това е абсолютно безотговорно да оставим държавата без бюджет, бизнесът няма как да планира, няма макрорамка на държавните разходи, оставяме държавата абсолютно на автопилот, и то на автопилот, който ще бъде натоварен с допълнителни разходи, които даже няма да сме напълно наясно какви са. Затова ние предлагаме следната декларация, която парламентът да приеме. Текстът на Декларацията е следният: „Министерският съвет да изпълни задълженията си, произтичащи от разпоредбата на чл. 79, ал. 4 от Закона за публичните финанси, и при спазване на всички законови изисквания да внесе в Народното събрание одобрен Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2023 г. заедно с актуализираната средносрочна бюджетна прогноза, прието становище на Министерския съвет по проекта на бюджета на съдебната власт и програмните формати на бюджети на първостепенните разпоредители с бюджет по държавния бюджет, които съответстват на параметрите на Законопроекта за държавния бюджет и на актуализираната средносрочна бюджетна прогноза при планиран дефицит от 3%. Настоява Министерският съвет да изпълни задълженията си, произтичащи от чл. 19, ал. 5 от Кодекса за социалното осигуряване и от чл. 29, ал. 2 от Закона за здравното осигуряване, и да внесе в Народното събрание Законопроект за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2023 г. и Законопроект за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2023 г. Настоява Министерският съвет да изпълни тези свои задължения незабавно, доколкото законово предвиденият срок 31 октомври 2022 г. е вече изтекъл.“ Колеги, това не би следвало да представлява проблем за Министерския съвет. По техните собствени думи, те казаха, че имат разработени два различни варианта на бюджет 2023 г. С тази декларация ние ги приканваме да внесат варианта, който е с 3% дефицит. Доколкото този вариант е готов, според думите на Министерския съвет, това би могло да се случи в рамките буквално на няколко дни, след което ние да разглеждаме истински закон истински закон за бюджета за 2023 г., в който истински закон за бюджета да могат да бъдат вложени политиките, които Народното събрание реши за целесъобразни, без

Ето защо ние от „Демократична България“ от доста време поддържаме мнението, че трябва да се промени Конституцията и да се премахне служебното правителство, защото служебното правителство, назначено от президента, не изпълнява закона и нищо не може да му се направи. Има законов текст, в който е казано: до еди-коя си дата трябва да се внесе проект за държавен бюджет – те не го изпълняват. Сега, това първо, за законовия текст. Второ, закон, с който да удължим действието на сегашния бюджет. Това на практика представлява актуализация на тазгодишния бюджет за догодина. Това е пълен абсурд! И сега наистина някои тука казват: „Е, какво от това, като Народното събрание приеме декларация, Министерският съвет няма да внесе Законопроекта.“ Ами трябва да им кажем на Министерския съвет, че нарушават закона. Така че това е смисълът на тази декларация. Благодаря Ви. Благодаря Ви. Реплики? За реплика ли, господин Христов? Заповядайте.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 Но когато говорим, че нарушаваме срока за внасяне на Законопроекта за държавния бюджет, нека да коментираме и чл. 23 и 28, ако не се лъжа, по памет, от Закона за публичните финанси, които коментират дефицита не повече от 3%, и разпределението на средствата от брутния вътрешен продукт – не повече от 40%. Ние редовно ги нарушаваме. Така че като говорим за спазване на Закона, нека да коментираме и тези два члена. Благодаря. Друга реплика? Не виждам. Дуплика? Няма. За процедура, господин Гюров. Благодаря, господин Председател. както за българските граждани, така и за предвидимостта на бизнеса, така и за предвидимостта на България относно нейните действия в посока приемане в еврозоната и Шенген. Тази тема и този закон – най-важният закон, който се приема от Народното събрание, в момента е на дневен ред. В тази връзка аз правя процедурно предложение да вземете почивка и да отправите покана към служебния премиер господин Гълъб Донев и служебния министър на финансите, които да присъстват тук, в залата, когато разглеждаме тази изключително важна точка за всички български граждани и бизнеса. Благодаря. Искате ли почивка от името на парламентарната група? Господин Председател, да доуточня. Поканата е към служебния премиер и служебния министър на финансите. Ако на тях им трябва време да дойдат дотук, моля Вие да дадете тази почивка, след като се свържете с Министерския съвет. Благодаря. Господин Гюров, Декларацията е в дневния ред, имаме разисквания по нея. Който има желание да се изкаже по съдържанието и същността ѝ, може да го направи. Като акт Декларацията е едностранно волеизявление, така че и без присъствието може да вървим по дневния ред. Така че аз мисля да продължим с разискванията и гласуване на Декларацията. Заповядайте, господин Василев. Господин Желязков, според мен да не присъстват в Народното събрание премиерът и финансовият министър, когато обсъждаме декларация, свързана със Закона за бюджета и тяхното нарушение на Закона за бюджета, е, меко казано, неприемливо. Ако трябва, ние ще вземем почивката, но ще Ви помоля Вие да се обадите и да поискате те да бъдат в залата.